isto tako nemamo uvjete, pa ćemo ići na ovu osamnaestu točku dnevnog reda - Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2009. godinu, s financijskim pokazateljima Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Vlada je podnijela ovo Izvješće na temelju članka 6. Zakona o strateškim robnim zalihama. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo. I izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja uvodno će obrazložiti gospodin Ivan Bubić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene saborske zastupnice i zastupnici. Poslovanje s Državnim robnim zalihama za 2009. godinu odvijalo se sukladno odredbama Zakona o strateškim robnim zalihama, propisima važećim za proračun i proračunske korisnike, te odlukama i zaključcima hrvatske Vlade. Zakonom je određeno da se strateške robne zalihe stvaraju za osiguranje osnovne opskrbe i to u doba ratnog stanja i neposredne ugroženosti, neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, te u slučaju većih prirodnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa. Robne zalihe mogu se koristiti i za upućivanje žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, humanitarne pomoći, te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. Robne zalihe ne mogu se koristiti za otklanjanje poremećaja i nestabilnosti na tržištu. Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama je skraćeni prikaz upravljanja robnim zalihama za 2009. godinu. Sukladno zakonskim odredbama obavljen je redoviti godišnji popis državnih robnih zaliha s danom 31.12.2009. godine. Popis su obavile popisne komisije skladištara, a u njihovom radu sudjelovali su i predstavnici Državnog inspektorata, te ovlašteni djelatnici Ravnateljstva za robne zalihe i to u 77 lokacija ili na 93% skladišta. U strukturi strateških robnih zaliha u 2009. godini najveću vrijednost čini 13 vrsta proizvoda, odnosno 98% ukupnih robnih zaliha i to eurodizel i gorivo 25%, pšenica 11%, meso 10%, mazut 8%, mesne riblje i ostale konzerve 6%, cjelodnevni suhi obrok 5%, šatori, vreće i poljski ležajevi i posteljina 14%. U 2009. godini izvršena je nabava roba vrijednosti 43 milijuna kuna i to poljskih ležajeva 4119 komada, šatora velikih 1000 komada, malih šatora 585 komada i 10 automobilskih cisterni za vodu.

te je ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 46 milijuna 193 tisuće i 94 kune. Manjak prihoda i primitaka pokriva se iz viška prihoda i primitaka iz ranijih godina. Raspoloživ višak prihoda i primitaka …/Ne razumije se./… razdoblju iznosi ukupno 35 milijuna 295 tisuća 912 kuna. Višak prihoda koristit će se sukladno članku 16. Zakona o strateškim robnim zalihama i to za nabavu strateških zaliha sukladno bilanci u iznosu 28 milijuna 959 tisuća i 912 kuna, za ulaganja u tekuće investicijsko održavanje skladišta u vlasništvu državnih robnih zaliha. Na temelju gore narečenog možemo konstatirati da je u 2009. godini izvršen niz aktivnosti i osnovne karakteristike poslovanja bile su: redovito vršenje kontrola robnih zaliha, dovele su do reda među tvrtkama skladištarima, vrijednost strateških robnih zaliha veća je 5% u odnosu na 2008. godinu, izvršena je nabava strateških robnih zaliha u iznosu 43 milijuna kuna, prihodi ostvareni iz poslovanja s državnim robnim zalihama uplaćivani su na jedinstveni račun državnog proračuna, izvršeno je obnavljanje strateških robnih zaliha kukuruza i pšenice radi očuvanja kakvoće. Stanje u robnim zalihama je takvo da se u svakom trenutku nastupa okolnosti iz članka 2. Zakona o strateškim robnim zalihama može reagirati, tj. u slučaju elementarnih nepogoda i katastrofa, a isto tako u potpori ili u potrebi slanja humanitarne pomoći u druge zemlje, kao i organizirati humanitarnu pomoć u Republici Hrvatskoj. Troškovi čuvanja i obnavljanja strateških robnih zaliha maksimalno su racionalizirani, a popunjavanje zaliha kontinuirano se provodi u skladu sa financijskim mogućnostima, odnosno dostupnosti sredstava državnog proračuna i sredstva od redovnog poslovanja sa strateškim robnim zalihama, ne dovoditi u pitanje funkcionalnost strateških robnih zaliha. U slučajevima nepoštivanja ugovornih obaveza ravnateljstvo za robne zalihe poduzima sve pravne radnje u osiguranju povrata robe, donosi upravna rješenja o povratu robe, podnosi kaznene prijave protiv društava i odgovornih osoba, osigurava naplatu sredstvima osiguranja koji su sastavni dio ugovora, naplaćuje se kao izvršni vjerovnik u novcu, a sve to u cilju zaštite imovine i interesa Republike Hrvatske. Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici Hrvatskog sabora, zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala vam. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Želi li izvjestitelj odbora? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je u ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Mislim da je dobro na početku rasprave o ovom izvješću podsjetiti i ponoviti da je Vlada Republike Hrvatske 2004. godine donijela bilancu strateških robnih zaliha. bilancom je određena vrsta, naziv i količina robe, te osnovni teritorijalni razmještaj, zatim plan i rokovi popune roba koji čine strateške robne zalihe nužno potrebne za život ljudi, zatim naftni derivati, materijali i sirovine potrebni za proizvodnju u doba ratnog djelovanja, stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, ili za zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa. Robnim zalihama u okviru Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva upravlja ravnateljstvo za robne zalihe. Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2009. godinu na koju se i odnosi izvješće o kojem danas raspravljamo, prihodi za posebne namjene i prihodi od nefinancijske imovine ravnateljstva za robne zalihe uključeni su u državni proračun, to izdaci koji se iz njih podmiruju. Od 2006. godine ravnateljstvo ima obvezu uplaćivanja prihoda ostvarenih iz poslovanja s robnim zalihama, u korist jedinstvenog računa državne riznice. Godišnji obračun, financijsko izvješće za 2009. koje je u okviru ovih materijala u zakonskom roku je izrađeno i dostavljeno na propisanim obrascima nadležnom ministarstvu, Državnom uredu za reviziju i financijskoj agenciji. Nekoliko najbitnijih značajki poslovanja državnih robnih zaliha u 2009. godini. Kao što smo čuli smanjeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine, smanjeni su rashodi za nabavu zaliha, što znači ukupno smanjenje rashoda. Nadalje smanjeni su prihodi poslovanja, a povećani prihodi od prodaje nefinancijske imovine, u odnosu na proteklu 2008. godinu. Neznatno su smanjena i kratkoročna potraživanja, a povećana dugoročna potraživanja i to reprogramirana po odlukama Vlade. Smanjena su i kratkoročna potraživanja za prihode uplaćene u proračun. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u 2009. godini nisu postojali, a u strukturi nefinancijske imovine na dan 31.12.2009. godine najzastupljenije su zalihe državnih robnih zaliha sa 72%. U ovoj izvještajnoj 2009. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u odnosu na prethodnu godinu, u iznosu od 46 milijuna 193 tisuće kuna, manjak prihoda pokrit će se prenesenim viškom prihoda i primitaka iz ranijih godina, koji je iznosio više od 81 milijun kuna. Raspoloživi višak prihoda i primitaka koji ostaje za sljedeće razdoblje iznosi 35 milijuna 295 tisuća kuna, a navedena sredstva ravnateljstvo koristi i troši u ovoj 2010. godini. Želim evo na samom kraju istaknuti jedan dobar primjer gospodarenja i upravljanja zalihama. U ovom slučaju radi se o zalihama višenamjenskih autocisterni. Iz izvješća je vidljivo da u okviru robnih zaliha postoji 10 komada višenamjenskih autocisterni u 2009. godini, a poznato je da je tijekom 2010. godine nabavljeno još 10 autocisterni, što ćemo naravno iznijeti nagodinu u izvješću ravnateljstva za državne zalihe. I što je tu bitno za istaknuti? Tih 20 višenamjenskih autocisterni nije parkirano u nekakvom skladištu u Zagrebu ili negdje drugdje. Naprotiv, tih 20 autocisterni za prijevoz vode dano je na korištenje jedinicama lokalne samouprave, odnosno dobrovoljnim vatrogasnim društvima diljem Hrvatske. Vatrogasci i jedinice lokalne samouprave vode brigu o tehničkom stanju, i spremnosti tih cisterni za eventualne intervencije u pozivu nadležnih službi, a u međuvremenu te cisterne koriste se za protupožarne intervencije, i prijevoz pitke vode u slučaju različitih elementarnih nepogoda za šire područje na kojem se nalazi, na na kojem su locirane. To je odličan primjer gospodarenja robnim zalihama. A zbog svega sadržanog u ovom izvješću klub HDZ-a prihvatit će Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za 2009. godinu sa financijskim pokazateljima. Zahvaljujem. Hvala. I u ime kluba HNS-HSU-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče s kolegom, dame i gospodo. Znamo da je dobro upravljanje robnim zalihama od velikog značaja obzirom na potrebu pravodobne opskrbe stanovništva tijekom izvanrednih situacija, a nedavne poplave pokazale su da se takve mogu nažalost dogoditi i u Hrvatskoj. S druge strane, neke druge krajeve pogodila je suša pa je cijena pšenice zbog odluke Rusije da zabranu izvoza pšenice produlji do sljedeće žetve porasla te se procjenjuje da će zbog toga cijena hrane na svjetskom tržištu biti visoke i nestabilne. Budući da poremećaj cijena na tržištu poljoprivrednih proizvoda utječe na stabilnost domaće proizvodnje potrebno je stvarati zalihe iz kojih je moguće intervenirati kako bi se domaće tržište stabiliziralo. Navedeno nam govori da je održavanju i upravljanju državnim robnim zalihama to potrebno posvetiti posebnu pozornost. Bilancom strateških robnih zaliha određena je vrsta, naziv i količina robe te osnovni teritorijalni razmještaj i plan kao i rokovi potpune robe koje čine strateške robne zalihe nužno potrebne za život ljudi. U to su također uključeni i naftni derivati, materijali i sirovine potrebni za proizvodnju u doba ratnoga stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti jedinstvenosti RH ili za zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa. Osnovna karakteristika poslovanja državnih robnih zaliha u 2009. godini kako se vidi iz izvješća je smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, smanjenje rashoda za nabavu zaliha te ukupno smanjenje rashoda, smanjenje prihoda poslovanja, a povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine s obzirom na prošlu godinu te neznatno smanjenje kratkoročnih potraživanja. Također su povećana dugoročna potraživanja i to reprogramom po odlukama Vlade smanjena su kratkoročna potraživanja za prihode uplaćene u proračun, a izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2009. godini nije bilo. U 2009. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 46 milijuna 193 tisuće kuna. Manjak prihoda pokriva se s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz ranijih godina koji iznose 81 milijun 489 tisuća kuna. Raspoloživ višak prihoda i primitaka u sljedećem razdoblju iznosi 35 milijuna 295 tisuća kuna, a navedena sredstva ravnateljstvo će moći utrošiti u 2010. godini. Sukladno pozitivnim propisima godišnji popis roba državnih robnih zaliha obavljen je kod ukupno 65 pravnih osoba, skladištara državnih robnih zaliha te je obrađeno ukupno 83 inventurne liste i zapisnike. Godišnji popis vlastitih skladišta, osnovnih sredstava i sitnog inventara proveden je kod ukupno 13 pranvih osoba skladištara. Ukupna potraživanja na dan 31. prosinca 2009. godine veća su za 0,63% u odnosu na 31. prosinac 2008. godine. Iznosi 792 milijuna 156 tisuća kuna, a najveću vrijednost čine kratkoročna potraživanja koja iznose 737 milijuna 549 tisuća kuna i čine 93,11%. Dugoročna potraživanja iznose 63 milijuna 449 tisuća kuna i odnose se na reprogramirana potraživanja, a u odnosu na prethodnu godinu veća su za 18,19%. Što se obaveza tiče najveća su kreditna sredstva doznačena za otkup pšenice u 2004. godini u iznosu od 213 milijuna i 217 tisuća kuna dok ostale obaveze čine 0,36% ukupnih obaveza. Sveukupna vrijednost roba i državnih robnih zaliha na dan 31. prosinca 2009. godine iznosi 328 milijuna 767 tisuća kuna što je za 3,5% više nego u 2008. godini dok je vrijednost skladišta 110 milijuna 334 tisuće kuna što je za 2,62% manje u odnosu na vrijednost vlastitih skladišta prošle godine. Strateške robne zalihe na dan 31. prosinca 2009. godine iznose 324 milijuna 558 tisuća kuna te su veća za 5,11% u odnosu na 2008. godinu. A kako se navodi u izvješću do povećanja vrijednosti došlo je zbog nabave poljskih ležajeva, malih i velikih šatora kao i višenamjenskih autocisterni za vodu. Iz svega ovoga navedenog možemo zaključiti da je se dobro gospodarilo u robnim zalihama i stoga će klub HSS-a podržati ovo izvješće. Hvala. I u ime kluba HNS-HSU-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite.

Mi svake godine u Saboru raspravljamo o Izvješću robnih zaliha i svake godine to izvješće zahvaljujući parlamentarnoj većini dobiva zeleno svjetlo i svake sljedeće godine o robnim zalihama se u pravilu govori na gotovo isti način. Ja sam u jednoj raspravi prije jedno 3, 4 godine kad smo raspravljali o Izvješću robnih zaliha nazvao robne zalihe samoposlugom. I robne zalihe su bile samoposluga, to je javna tajna. Nešto što je poznato, nešto što znamo. Od vrabaca koji su pojeli žito do daleko sofisticiranijih i daleko složenijih operacija. Naime, zašto to govorim? Govorim zato jer po meni ključni problem kad iščitam ovo izvješće, koje je doduše napravljeno svega na 12 stranica što sasvim sigurno nije dobro za materiju o kojoj raspravljamo, je činjenica da robne zalihe imaju potraživanja na nivou 800 milijuna kuna. I svake godine je takva cifra ista čak je bilo godina kad je i taj iznos bio i veći od 800 milijuna, međutim kad se pogleda struktura ovih potraživanja dionice, udjeli u glavnici što je sasvim sigurno bilo prijeboj ili je nekome bilo isplativije kroz robne zalihe unovčiti svoje dionice ili udjele u svom društvu nego je to burza ili neki drugi način, ali dionice čine 325 milijuna kuna ili drugim riječima 470 milijuna kuna još uvijek visi, 470 milijuna još uvijek je nepokriveno. Kako i na koji način je došlo do tih 470 milijuna, to svake godine postavljamo ta pitanja. S obzirom da sam član Savjeta za robne zalihe o tome smo raspravljali na Savjetu. I na zadnjoj sjednici Savjeta dogovorili dogovorili smo se jednoglasno, usuglašeno, da tražimo da Ravnateljstvo za robne zalihe prema nenaplaćenom potraživanju konačan i čvrst stav. Nama je jasno da oni nisu u mogućnosti, da su oni u mogućnosti iznijeti svoj stav, i njihov mi je poznati, njihovo stav potpuno ga odobravam, on je sukladan našem zaključku. NO, problem je tome što taj stav mora netko drugi odobriti, a taj netko je Vlada Republike Hrvatske. I Vlada Republike Hrvatske mora odlučiti i mislim da bi bilo korektno nakon skoro 20 godina poslovanja robnih zaliha da tu konačno podvuče crtu. Ako je odluka da se ide čistih ruku, snažnog srca u borbu protiv korupcije, protiv korupcije, ajmo raščistiti prostor od 800 milijuna kuna. U pojedinim dugovanjima sudski postupci traju od 93. godine, 17 godina ne mogu se riješiti određeni sudski postupci a da bi se mogla raščistiti sporna ili sumnjiva stavka koju vode robne zalihe u svojim bilancama. 17 godina da li je to slučajno? DA li je to slučajno? Drugo što želim posebno naglasiti to su inventure robnih zaliha. Gubitak u "Đakovštini" friškog je karaktera. Mjesec dana nakon što je inventurna komisija utvrdila stanje desilo se da žita nema, ljudi su ostali bez svog žita. Tko radi inventure? Po najvećoj mjeri državi inspektorat. Mislim da je potrebno iz govornice u Hrvatskom saboru postaviti pitanje državnom inspektoru i članovima Državnog inspektorata koji dugi niz godina obavljaju taj posao u ime i za račun robnih zaliha. Prema tome, ako želimo sustav robnih zaliha, a želimo ga, takva je i zakonska obveza i na koncu konca na taj način smo se odredili, mislim da je rasprava o ovom Izvješću prilika da konačno tu podvučemo crtu. I da se vrlo jasno odredimo prema instituciji čija vrijednost cirka 500 milijuna. DA se vrlo jasno odredimo prema instituciji koja je nužna, koja nam je potrebna, ali isto tako da definiramo onu drugu dimenziju a to je razvojnu dimenziju koju robne zalihe mogu imati u razvoju gospodarstva, posebno poljoprivrede. Da li je logično da nekim namirnicama kojima istječe rok trajanja, pa ravnateljstvo za robne zalihe ima probleme sa uništavanjem ili sanacijom takve robe, istovremeno turističkoj privredi dajemo friški novac iz državnog budžeta, tu nam novac propada koju vide robe, a ovdje gdje imamo novac ali je u robi, to uništavamo. Prema tome, u svakom slučaju robne zalihe bi trebale imati pored ove zakonske obveze zbog čega su formirane, sasvim sigurno bi trebale imati i ovu razvojnu komponentu. Jer mi u Klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika ne slažemo se da njihova razvojna komponenta se sastoji u samoposluzi, po nekakvim čudnim kriterijima, nego u konkretnim akcijama, u konkretnim aktivnostima, prema konkretnom dijelu Hrvatskog gospodarstva, od poljoprivrede pa nadalje. Kolega je u ime Kluba spomenuo ... sisteme, odlično i to je dobar primjer, rekao primjer rekao primjer kvalitetnog raspolaganja imovinom robnih zaliha, to je odličan primjer, potpuno se slažemo s njime, međutim, što je s ostalim robama? što je s ostalim robama? Kvaliteta raspolaganja na način samoposluge za nas u Klubu HNS-a HSU-a nije prihvatljiva i ne može biti prihvatljiva a kada govorimo o ukupnom potencijalu robnih zaliha očekujemo od Vlade Republike Hrvatske da robne zalihe, potencijal robnih zaliha iskoristi i u razvoju potpori prije svega, slijedom toga i razvoju Hrvatskog gospodarstva. Sadašnje ravnateljstvo za robne zalihe, ljudi koji to vode, zajedno sa državnim tajnikom, tokom ove godine čini mi se na četiri sjednice smo razgovarali o tom potencijalu i kako na koji način iskoristiti taj potencijal. I složili smo se, definirali smo mogućnosti, međutim, sve je ostalo na tome. Ako se resorni ministri ne uključe aktivno i da robne zalihe su poluga s jedne strane u raščišćavanju korupcije koja ima svoju povijest u zadnjih 20 godina, koja se mjeri nominalno 800 milijuna kuna, a iznos je sasvim sigurno veći, da taj potencijal iskoristi u razvoj gospodarstva. Mi u Klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika nemamo razloga ne prihvatiti izvješće Ravnateljstva, ljudi rade svoj posao. U okviru onih mogućnosti koje su im date. Ali mogućnosti koje otvaraju prostor robnih zaliha da su za neke pojedince, za neke samoposluge i dugi niz godina i o tome se i o tome se vidi samo do konkretnih informacija dolazimo samo kroz istraživačko novinarstvo, a ne zahvaljujući institucije ove države koje bi trebale odraditi taj dio posla i s tim se ne slažem. Ne slažemo se da u 17 godina se ne može zatvoriti sudski proces, gdje robne zalihe imaju svoja potraživanja i ne slažemo se da robne zalihe se ne uključe kao poluga i podrška razvoju gospodarstva.

ali u znak ne slaganja sa politikom vođenja robnih zaliha svih ovih godina, politikom samoposluge za odabrane,

Hvala. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine predsjedniče. S obzirom da nam vrijeme istječe ili da vam vrijeme istječe, klub HDSSB-a također neće podržati izvješće ovo izvješće o robnim zalihama za 2009. godinu, gotovo iz istih razloga kao i klub gospodina Koračevića HNS-a i HSU-a. Naime, točno je to da smo imali afere koje su se redale sa robnim zalihama od ranije. Gospodin Koračević da je tome već 17 godina i da su još uvijek te afere i problematika koja je vezana uz njih neriješena. Točno je to da koliko čekamo bilo kakvu vijest o pšenici Đakovštine 27 tisuća tona dakle pšenice koje su nestale netragom i zanimljivo da se tih 27 tisuća tona ili 2 tisuće 700 vagona pšenice ne zna se za njihov trag niti se "ne zna" kamo su nestale. trag niti se "ne zna" kamo su nestale. Dakle, taj fenomen robnih zaliha je povezan s fenomenom samoposluživanja odabranih i podobnih zaista je ono što mora zabrinuti hrvatsku javnost, ali i to da se robne zalihe kao nešto što je gledajući afirmativno i pozitivno se mogu uključiti, mogu pospješiti, mogu se iskoristiti za potporu hrvatskom gospodarstvu. Kada to kažem onda se moram prisjetit slučaja koji je evo u Brodsko-posavskoj županiji dobro praćen i poznat, a u široj hrvatskoj javnosti možda nešto manje, a radi se o protugradnim raketama koje proizvodi "Alatnica" Slavonski Brod. Te protugradne rakete koja Hrvatska uvozi, dakle 2/3 ih uvozi, dakle oko 4,5 tisuće komada, a kupuje država Hrvatska za svoje potrebe samo 2 tisuće od vlastite hrvatske tvrtke "Alatnice" Slavonski Brod, iako ta ista "Alatnica" ima potencijale i kapacitete da proizvodi i svih 7 tisuća protugradnih raketa, i mogućnosti da proizvede više i modernije i bolje protugradne rakete, nego što ima konkurencija u Srbiji, Makedoniji, Bugarskoj od kuda se uvoze protugradne rakete. Zašto to govorim kada je tema Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama u 2009. godini? Pa zato što su i protugradne rakete temeljem kupovine i dogovora i natječaja, ako ćemo na kraju tako reći s "Alatnicom" Slavonski Brod i u kojoj radi više od 50 radnika, a za spas hrvatskog gospodarstva tu prije svega mislim i na "Alatnicu" u Slavonskom Brodu koja je u krugu "Đure Đaković" holdinga, moglo se otkupiti protugradnih raketa u robne zalihe RH. To se nije dogodilo i ne događa se niti o tome ima razgovora, niti o tome dogovora, niti o tome ima dobre volje i namjere onih koji bi to mogli riješiti. I zbog toga evo jedna uzorna firma s 50 djelatnika je zaista u velikim, velikim poteškoćama. Da, Pero Veočić točno je gospodine Friščić. E da se vratim na materijal pisani koji ovdje piše, a to je Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama gdje piše da je u lipnju 2004. godine Vlada Republike Hrvatske donijela bilancu strateških robnih zaliha čije je donošenje propisano odredbama članka 9. Zakona o strateškim robnim zalihama. "Bilancom je predviđena vrsta, naziv i količina robe, te osnovni teritorijalni razmještaj, plan i rokovi popune robe koje čine strateške robne zalihe nužno potrebne za život ljudi, zatim naftni derivati, materijali i sirovine potrebni za proizvodnju u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti ili neovisnosti jedinstvenosti RH ili za zbrinjavanja stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa." Zašto kažem velikih nepogoda i ekoloških katastrofa? Pa zato što je tuča, grad, led ili krupa kako god hoćete upravo jedna od prirodnih nepogoda koje mogu zadesiti i zbog kojih se vrlo često prijavljuje šteta, elementarna nepogoda u krajevima posebice onih sa poljoprivrednom proizvodnjom, a protugradne rakete spadaju u sredstvo koje koje to mogu spriječiti, zapriječiti. I zbog toga postoji i potreba i mogućnost da se hrvatske protugradne rakete budu u robnim zalihama zalihama RH kako bi u svakom trenutku mogli djelovati dakle u slučaju od opasnosti od takve elementarne nepogode. Pa dajte pokažite već jedanput dobru volju i dobru namjeru kako bi evo robne zalihe kako je rekao i gospodin Koračević, bile u funkciji kako bi mogle koristiti, kako bi mogle biti potpora i hrvatskom gospodarstvu. S obzirom na ovo izvješće i da je ono jednako gotovo svake godine čisto da kažem činovničko nabrajanje činjenica, a nikakav napredak u smislu ovakve možebitne potpore gospodarstvu i klub HDSSB-a ponavljam neće biti za ovo izvješće. Hvala vam lijepo. Hvala. Imamo jedan ispravak. Gospodin Zdenko Franić, izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Ispravljam netočan navod štovanog kolege da je potrebno da protugradne rakete budu u robnim zalihama. Naime, umjesto djelovanje na vrijeme je teško naslijeđe komunističkog sustava i kao takvo je napušteno u većini pametnih, razvijenih zemalja koje vjeruju u znanstvena istraživanja. Uostalom, i Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske je provelo po nalogu Vlade Republike Hrvatske istraživanje o učinkovitosti protugradne obrane i rezultati su bili poražavajući. Protugradna obrana nikako nije učinkovit način obrane od obrane, obranu od tuče treba organizirati na druge načine, osiguravanjem posjeda kod osiguravajućih društava, mrežama itd. Nažalost, još uvijek se iz državnog proračuna kod nas odvaja preko 20 milijuna kuna za tu svrhu, a koja totalno nema nikakvog učinka. Hvala. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin Dragutin Lesar. Nema ga. Gospodin Franjo Lucić, izvolite. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Poštovani kolegice i kolege. Kada govorimo o robnim zalihama onda svakako trebamo nekoliko riječi reći da su to stručni i gospodarski poslovi koji se vode u Državnom ravnateljstvu za robne zalihe, a pod ravnateljstvom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Ravnateljstvo je ustrojeno kao upravna organizacija sa tri odjela: Odjel za robne zalihe, Odjel za financijsko-računovodstveno i analitičke planske poslove i Odjel pravnih poslova. govorit ću što kraće, ali ću pokušat reći ono što je bitno, da je godišnji popis robnih državnih zaliha sve obavio u ukupno 65 pravnih osoba. Stoga pored inventurnih komisija imenovanim rješenjem odgovorne osobe su također izvršile i napravile 83 inventurne liste i zapisnika o provođenju godišnjeg popisa kod ukupno 65 pravnih osoba. Ono što je bitno reći, a to je da su financijski rezultati poslovanja ili bolje rečeno prihodi

Naravno, vidljivo je ovdje da nam se pojavio višak rashoda u odnosu na prihode, a oni će biti pokriveni iz prihoda proteklih godina. Također je bitno naglasiti da u strukturi strateških robnih zaliha u 2009. godini najveću vrijednost čini 13 vrsta proizvoda a to su eurodizel, to su pšenica, meso, mazut, mesne, riblje i ostale konzerve, cjelodnevni suhi obroci itd. Na temelju gore narečenoga možemo konstatirati da je u 2009. godini izvršen niz aktivnosti i osnovne karakteristike poslovanja bile su redovito vršenje kontrola što je u ovome trenutku jako bitno za reći jer smo svjedoci ne samo u protekloj godini nego i u bivšim prošlim godinama je bilo slučajeva zlouporabe. No moram ovdje konstatirati i reći da je upravo u ovoj godini izvršeno niz kontrola i to ne samo od djelatnika robnih rezervi nego i državnih inspekcija i u ovome trenutku možemo reći da su zapuhali neki novi vjetrovi u robnim zalihama upravo utemeljeni na ovim kontrolama i što sam siguran i uvjeren, da u budućnosti se ne smije i ne može događat manjak određenih roba. Stoga evo i ovo moje izvješće, dakle podržavam Izvješće o stanju i upravljanju robnih zaliha za 2009. godinu. Hvala lijepo.